Prijedlog odluke o imenovanju člana Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zastupnika. Predlagatelj odluke je Odbor za pravosuđe. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja Odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje. To su odredbe članaka 194. do 202. članka Poslovnika. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog, to je predsjednik odbora? Ne, hvala lijepa. Otvaram raspravu o Prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih, ima. Poštovani zastupnik Josip Salapić, izvolite poštovani. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, članovi Državnog sudbenog vijeća i Državno odvjetničkog vijeća promjenama Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine su vrlo važna mjesta. U članku 125. piše ovako: "Državno odvjetničko vijeće ima 11 članova a čine ga 7 zamjenika državnih odvjetnika, dva sveučilišna profesora pravnih znanosti i dva saborska zastupnika od kojih jedan iz redova oporbe.". Ovdje piše u Odluci Odbora za pravosuđe, ne sumnjam u dobre namjere odbora niti ne sumnjam u predloženog kandidata, sljedeća je stvar, mjesto oporbi. Nije oporba samo Hrvatska demokratska zajednica nego i HDSSB i laburisti i ostali. Piše sljedeće: "Odbor je pokrenuo postupak kandidiranja za člana Državno odvjetničkog vijeća na 31. sjednici Odbora održanoj 19. lipnja 2013. godine.". Ja se ne sjećam poštovane kolegice i kolege, nemojte zamjeriti ako je rečeno nešto da netko to krivo shvati ali za važna mjesta kao što su članovi Državnog sudbenoga vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća se trebaju izvršiti konzultacije sa članovima oporbe jer oporbu u Hrvatskom saboru predstavlja i HDSSB i laburisti laburisti i Hrvatska demokratska zajednica. A to govorim i na temelju vlastitog iskustva jer sam bio član Državnog sudbenog vijeća, prihvatio sam odlaskom iz bivše stranke svoju smjenu iz toga vijeća, dao sam prisegu pred Hrvatskim saborom i nakon toga u konzultacijama sa članovima Državnog sudbenog vijeća rečeno je da to mjesto po Ustavu Republike Hrvatske pripada pripada oporbi. Ali nisam se bunio i dao sam za pravo tada da stranka sa najvećim brojem zastupnika a to ne piše u Ustavu, otišao sam iz osobnih razloga a sada kada su bitne ovakve stvari za budućnost tražimo da se oko ovakvih bitnih stvari razgovara sa oporbom. I gospodine predsjedniče, ne slažemo se da se danas o tome glasuje jer treba izvršiti konzultacije sa svim strankama oporbe. Hvala lijepo. Imamo replike. Prva replika poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Salapić, prije dva tjedna je bila ovdje rasprava isključivo o principima, o ničem drugom. Vi koji ste tada replicirali meni u ime kluba HDZ-a ste prekršili te principe. I nije korektno iako se ja slažem sa ovim što ste rekli da se razumijemo jer ako mjesto pripada oporbi onda se oporba …/Govornik se ne razumije./… oko njega dogovoriti. Ali ja govorim o principima, čovječanstvo je opstalo na principima i na nekakvim dogovorima. Ali ne možemo tumačiti politiku i ponašati se u ovom Visokom domu kako nama paše u kojem trenutku. Dakle, radi se o principu. I ja sam tada rekao da mi je s ljudske strane vrlo neugodno raspravljati ali naprosto moramo se držati principa. I ako ste tada bili kontra toga principa, pogledajte si tu raspravu onda nemate pravo iz poštovanja prema kolegi Miličeviću biti drugačijeg stava. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Uvaženi zastupniče Šuker, ako ste sada spomenuli princip oko imenovanja gospođe Kosor u Odbor za vanjsku politiku ja tada nisam bio tu, bio sam u Osijeku, da vas to podsjetim. A sljedeći, Ustav Republike Hrvatske nije princip nego temeljni dokument i najveći pravni akt u zemlji. I u članku 125. Ustava Republike Hrvatske piše Državno odvjetničko vijeće ima 11 članova a čine ga 7 zamjenika državnih odvjetnika, 2 sveučilišna profesora pravnih znanosti i 2 saborska zastupnika a jedan iz redova oporbe. To nije princip, to je temeljni pravni dokument ove zemlje. Ako će se o Državnom odvjetničkom vijeću i Državnom sudbenom vijeću govoriti kao o principu, ja sam protiv toga. A da vas podsjetim na onu drugu stranu kad ste spomenuli da se živi od principa, iz principa ljudskoga se nisam bunio kad ste me smijenili iz Državnog sudbenog vijeća jer sam otišao iz stranke zbog ljudskih razloga, osobnih i ljudskih. I tad se nisam bunio, a imao sam pravo biti još dvije godine član Državnog sudbenog vijeća jer sam svoju dužnost časno, dajući prisegu pred Hrvatskim saborom obnašao. Niti sam se bunio, niti sam to tražio, a princip je Ustav, a Ustav nije princip nego najviši pravni akt i ako ćemo se ponašati kao zastupnici Hrvatskog sabora onda ćemo poštivati Ustav. Naglašavam, nemam ništa protiv zastupnika Miličevića, ne znam čovjeka, ne znam njegove kvalitete i želim mu sve najbolje u životu, ali ovo je Ustav, ovo je naše pravo i ja se kao predsjednik kluba HDSSB-a bunim i tražim da se ova točka skine sa rasprave jer Državno odvjetničko vijeće nije nekakva usputna stanica nego neovisno tijelo, jedno od vrlo važnih u pravnom poretku Republike Hrvatske. Poštovani kolega, mi smo dobili legalan i legitiman prijedlog radnog tijela, nadležnog radnog tijela Hrvatskog sabora i ja s ove pozicije nemam šta tome dodati. Ne sudjelujem u konzultacijama, niti imam pravo sudjelovati. Ne možemo više, žao mi je. Izjasnit ćemo se kako se to i radi. Ima li još netko za raspravu? … Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Nema drugih za raspravu. Molim da se glasovanjem izjasnimo o prijedlogu odluke. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Hvala. Tko je suzdržan? Hvala. Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donesena većinom glasova, 98 za, 3 glasa protiv i 5 suzdržanih glasova, u tekstu kako ju je predložio predlagatelj.